Prelazimo na 3. a predlažem da spojimo i 3. i 4. točku dnevnog reda, isti su predlagači, odbori su raspravili, dali svoje zaključke i amandmane, ako se slažete?

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Još dva u nizu zakona sa kojima zapravo ispunjavamo mjerila za zatvaranje poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava, objedinit ćemo kako ste se složili

proširuje se djelokrug Državnog sudbenog vijeća tako da Vijeće odlučuje o imunitetu sudaca a također se i propisuje dužnost člana Vijeća da se izuzme od dužnosti člana vijeća u postupku imenovanja sudaca, imenovanja i razrješenja predsjednika sudova, premještaja sudaca, odlučivanja o razrješenju sudaca, stegovnom postupku, provođenja postupka upisa kandidata u državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, vođenja i kontrole imovinskih kartica sudaca te u postupku odlučivanja o imunitetu sudaca ako mu je kandidat ili sudac ili jedan od kandidata ili sudaca bračni ili izvanbračni drug, srodnik u uspravnoj liniji ili drugi srodnik. Ovim Prijedlogom zakona također se propisuje da kada sudac podnosi prijavu na oglas o slobodnom mjestu suca Vijeće će na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog ocjenom obnašanja sudačke dužnosti uzeti u obzir i postignute bodove na razgovoru. Na razgovoru sa Vijećem može se ostvariti najviše 20 bodova i ovime se proširuje obveza Vijeća da sa kandidatima obavi i usmeni razgovor. Ovim Izmjenama i dopunama zakona predlaže se proširenje stegovnih djela za koja se može stegovno kazniti sudac i to za stegovno djelo ponašanja suprotno temeljnim načelima kodeksa sudačke etike. Također se proširuje katalog stegovnih kazni koje se mogu izreći sucima za počinjenje stegovnih djela. Kao novina uvodi se da ako je sucu izrečena stegovna kazna razrješenja od dužnosti, Vijeće može odlučiti da se izvršenje te stegovne kazne odgodi za vrijeme koje ne može biti kraće od 6 mjeseci ali niti dulje od 2 godine a također propisuje da se može primijeniti i uvjetna osuda u slučaju razrješenja od sudačke dužnosti ako se ocijeni da se bez izvršenja te stegovne kazne može očekivati ostvarenje svrhe kažnjavanja. Također se propisuje mogućnost da vijeće opozove uvjetnu osudu. Ovim prijedlogom predlaže se da Vijeće za pojedine stegovne postupke može imenovati izvršno povjerenstvo iz redova sudaca redovnih ili specijaliziranih sudova koji će utvrditi činjenice i obrazložiti ih tijekom postupka pred vijećem. Istražno povjerenstvo je neovisno tijelo koje utvrđuje činjenice, a koje se dostavljaju vijeću radi provođenja stegovnog postupka. Člankom 80. stavkom 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću propisuje se izuzetak od pravila da predsjednik suda ne može imenovan na više od dva puta i to za sudove u kojima sudačku dužnost obnaša najviše pet sudaca. Stavkom 4. ovog članka propisuje se da ograničenje iz stavka 2. ovog zakona primjenjuje se na imenovanje predsjednika sudova obavljena obavljena nakon stupanja na snagu ovog zakona. Ovim prijedlogom zakona dograđuju se odredbe Zakona o Državnom sudbenom vijeću na način da se time jača neovisnost sudbene vlasti, a posebno se proširuje odgovornost sudaca za obnašanje sudačke dužnosti. Time se pruža jamstvo građanima u ostvarivanju načela vladavine prava. identične norme u Zakonu o Državnom odvjetništvu što se tiče Državnog odvjetništva objedinili smo i jedan i drugi zakon. Ovim Zakonom o Državnom odvjetništvu propisane su stegovne kazne i to ukor novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu kroz najdulje 6 mjeseci, zastoj u promaknuću do tri godine i razrješenje od dužnosti. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu broj stegovnih kazni se proširuje na način da se propisuju dodatne stegovne kazne i to novčana kazna do jedne trećine plaća ostvarene u prethodnom mjesecu kroz najdulje tri mjeseca i 2. zabrana imenovanja na dužnost državnog odvjetnika odnosno zamjenika do jedne godine. Također se odredbe Zakona o državnom odvjetništvu kojima se propisuje pokretanje stegovnog postupka dograđuju na način da ako je za donošenje odluke o pokretanju stegovnog postupak potrebno obaviti izvide iste će provesti će provesti zamjenici državnog odvjetnika koje odredi Državno odvjetničko vijeće. Prema ovom prijedlogu zakona Državno odvjetničko vijeće početkom kalendarske godine sastavlja listu koja se sastoji od zamjenika županijskog državnog odvjetnika i zamjenika glavnog državnog odvjetnika RH radi obavljanja izvida. Ovom izmjenom i dopunom Zakona o državnom odvjetništvu provođenje izvida radi donošenja odluke o pokretanju stegovnog postupka Državno odvjetničko vijeće povjerava zamjenicima državnih odvjetnika kao neovisnim osobama koje nisu članovi Državnog odvjetničkog vijeća. vijeća. I na kraju dobili smo amandmane Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe i sve amandmane pristigle prihvaćamo. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvažena kolegica Ana Lovrin u ime Odbora za pravosuđe. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođe državne tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege Odbor za pravosuđe raspravio je o ova dva zakonska prijedloga u svojstvu matičnog radnog tijela. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja u raspravi su članovi odbora podržali predložene izmjene i dopune Zakona o Državnom odvjetništvu. Mišljenja su da bi odredbu predloženu u izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću o izuzeću članova vijeća u odlučivanju kada je jedan od kandidata ili kandidata bračni ili izvanbračni drug, srodnik u ... liniji ili drugi srodnik valjalo na odgovarajući način predložiti i u izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Nakon provedene raspravi Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu sa sljedećim amandmanima. Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi: "u članku 152. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase: "član vijeća izuzet je od obavljanja dužnosti člana vijeća u postupku imenovanja i razrješenja zamjenika državnih odvjetnika, imenovanja i razrješenja županijskih županijskih i općinskih državnih odvjetnika, premještaja zamjenika državnih odvjetnika, vođenju postupka i odlučivanju o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika i državnih odvjetnika odlučivanja o prigovoru na ocjenu, provođenje postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita odlučivanje o prigovoru na završnu ocjenu kandidata u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, nadzora nad ispravnosti prijavljenih podataka o imovinskim karticama državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika ako mu je kandidat ili državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika odnosno jedan od kandidata ili od državnog odvjetnika ili zamjenika državnih odvjetnika, bračni ili izvanbračni drug ili srodni po tazbini do drugog stupanja bez obzira na to jeli bračni ili izvanbračni odnos prestao ili nije, srodnik u uspravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do 4. stupnja u odnosu skrbnika, štićenika, posvojitelja, posvojenika, hranitelja, hranjenika, smještene osobe ili udomitelja". Stavak 3. član vijeća čim sazna da postoji koji od razloga za izuzeće iz stavka 1. ovog članka, dužan je odmah prekinuti obavljanje svih radnji u postupku i o tome obavijestiti vijeće. Ako član vijeća izvan slučajeva stavka 2. ovog članka zna za okolnost koji izazivaju sumnju u njegovu nepristranost u postupcima iz stavka 1. ovog članka dužan je o tome odmah obavijestiti vijeće koje će donijeti odgovarajuću odluku. Dakle, amandmanom se propisuje izuzeće člana vijeća u svim postupcima iz stavka 2. ako mu je kandidat ili državni odvjetnik u rodbinskom odnosu kako je to predloženo novim člankom kako se predlaže. Amandman 2. na članak 3. prijedloga. U članku 166. u dodanom stavku 5. iza riječi vijeća stavlja se točka a ostali dio rečenice se briše, čime je dovoljno reći da taj određeni istražitelj odnosno određeni zamjenik državnog odvjetnika koji je određen za obavljanje istražnih radnji odgovara vijeću. Ovo su primjedbe Odbora za pravosuđe u odnosu na Zakon o Državnom odvjetništvu, a u odnos na prijedloga zakona o izmjenama i dopunama raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela u raspravi su članovi podržali predložene izmjene i dopune Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Izmjenom članka 42. zakona kojim se od obavljanja dužnosti člana vijeća izuzima član vijeća u postupcima u kojima su jedan od kandidata ili sudaca bračni ili izvanbračni drug ili srodnik u uspravnoj ili pobočnoj liniji ili u tazbinskom .../Govornik se ne razumije. Predlaže se u članku 2. propisati obvezu pristupanja provjeri znanja pred vijećem i kandidatima i za suce vrhovnoga suda. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću s amandmanom na članak 2. koji glasi: U članku 54. stavak 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase: kandidati koji su podnijeli prijave na oglas, a nisu suci, pristupaju provjeri znanja pred Vijećem. Provjera znanja sastoji se od izrade jedne ili više pisanih radnji u skladu sa odredbama pravilnika koji donosi Državno sudbeno vijeće. Kandidat pisane radnje izrađuje pod osobnim zaporkama. Kandidati mogu iz jedne ili više pisanih radnji ostvariti najviše 120 bodova. Amandmanom se ispušta formulacija iz prijedloga zakona osim kandidata za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske jer postupak imenovanja sudaca Vrhovnog suda nije uređen na drugačiji način nego za ostale suce. postojećom formulacijom bilo bi onemogućeno bodovanje i stvaranje rang liste prvenstva između kandidata koji su se javili na oglas za slobodna sudačka mjesta za Vrhovni sud, a nisu već suci. na izmjene u članku 3. prijedloga vezano uz razgovor sa sucima, a ne samo sa kandidatima koji nisu suci, na kojem suci mogu ostvariti najviše 20 bodova, obnašanje sudačke dužnosti može biti ocijenjeno maksimalno sa 150 bodova, nužno je povećati i bodove na pisanim radnjama kandidata koji nisu suci tako da bi i jedna i druga kategorija kandidata mogla ostvariti ukupno najviše 170 bodova.

Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Ispričavam se, ovo je zbog spajanja ove dvije točke pa je došlo do maloga nesporazuma. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, s konačnim prijedlogom zakona, a također i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu, s konačnim prijedlogom zakona. ovi zakoni ja bih rekla da se bruse ili cizeliraju već u nekoliko izmjena pa i donošenja sasvim novih zakona, ali uvijek sve u cilju osiguranja jasnih kriterija i transparentnih mjerila za ulazak u krug pravosudnih dužnosnika, ali jednako tako i za napredovanje u karijerama pravosudnih dužnosnika kako sudaca tako i državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Dakle, još jedno od mjerila u poglavlju 23. koje treba ispuniti, a do kojih se prijedloga izmjena došlo i u tehničkim konzultacijama sa Europskom komisijom u dosljednoj provedbi preuzetih pregovaračkih stajališta. Dakle, ono što je bitno u ova oba prijedloga zakona i što je zajedničko jedno sprečavanje odredbe, uvode se odredbe kojima se nastoji spriječiti mogući sukob interes. Kako je predlagatelj ove odredbe predložio u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću, dakle odredbe o izuzeću pojedinih članova vijeća ukoliko se radi o odlučivanju u kojima bi bile u pitanju osobe iz kruga srodstva, tazbinskog ili krvnog, kao što sam već pročitala, dakle i Odbor za pravosuđe i Klub zastupnika HDZ-a to prihvaća. Predložilo se da se identične odredbe ugrade i u Zakon o Državom odvjetništvu u onom dijelu u kojem se tim zakonom regulira postupak izbora za zamjenika državnih odvjetnika, odnosno za općinske, županijske i državne odvjetnike. Dakle, to bi bila jedna novina. U Zakonu o Državnom sudbenom vijeću također se proširuje nadležnost, odnosno uvodi se još jedan posao Državno sudbenog vijeća koji je očito ispušten, a to je da Državno sudbeno vijeće odlučuje o imunitetu sudaca, odnosno o skidanju imuniteta sudaca. Daljnja odredba jest ona na koju smo amandmanski reagirali kroz Odbor za pravosuđe, a to je da se provjera znanja kod prijave na oglas za suca mora provesti za sve kandidate pa i za kandidate za suce Vrhovnog suda. Kao što znate, poslije 2013. godine neće moći biti nitko sudac općinskog suda niti županijskog suda ukoliko nije prošao Državnu školu za suce. To će jedino moći biti, tako je odredio zakon, to će jedino moći biti sudac Vrhovnog suda kojemu je uvjet naravno osim Pravnog fakulteta, pravosudnog ispita i da bude ugledni pravnik, ali budući da mora biti neki kriterij, neki način da Državno sudbeno vijeće odluči ukoliko bi imao dva ili tri kandidata sa istim formalnim ispunjavanjem formalno-pravnih uvjeta, dakle mora imati neki način da ih rangira i u tom slučaju mora biti proveden test i provjera znanja i za te kandidate. Također se uvodi ovim zakonom obveza da se provede razgovor sa svakim kandidatom koji se prijavi na oglas za slobodno mjesto suca pa tako sada u postojećem sustavu do prvih polaznika izlaska, do prvih kandidata koji će završit sudačku školu, dakle uvodi se obveza da ti rangiraju uz ocjenu u obnašanju sudačke dužnosti, da se obvezno provodi razgovor sa kandidatima i utvrđuje se da se najviše na tom razgovoru, da najviši broj bodova koji se može ostvariti jest 20 bodova, a također se utvrđuje i pro futuro da će se kod prijama kandidata u obzir uzimati osim rezultata na završnom ispitu i rezultati iz razgovora sa kandidatima. Ono što je u ova dva zakona identično što se uvodi to je proširenje, u Zakonu o DSV-u proširenje kataloga stegovnih djela, pa se tako uvodi uvodi još jedno stegovno djelo ponašanje suprotno temeljnim načelnima kodeksa sudačke etike, proširuje se katalog kazni. Dakle, radi se jedna skala novčanih kazni vjerojatno za teže i lakše povrede i uvodi se novina, a to je odgoda novina, a to je odgoda izvršenja stegovne mjere razrješenja od dužnosti. Dakle, uvodi se mogućnost da se odgodi izvršenje te kazne od 6 mjeseci do 2 godine. Dakle, uvodi se vrijeme kušnje. Ukoliko se procijeni da bi se i na taj način postigla svrha ovog stegovnoga kažnjavanja. još nešto što je identično u ova dva zakona, a to je uvođenje u jednom zakonu istražnih povjerenstava. Dakle, da istražne radnje po stegovnoj prijavi ne provodi samo vijeće već da određuje Istražno povjerenstvo iz redova sudaca, redovnih i specijaliziranih sudova koji će obaviti potrebne istražne radnje. Ja upozoravam da u članku 10. kojim se mijenja članak 67. se određuje u stavku 4. da odmah nakon primitka zahtjeva Vijeće može odrediti Istražno povjerenstvo. Ne znam da li je bila intencija da Vijeće može odrediti ili da određuje Istražno povjerenstvo s namjerom da upravo netko kao što smo čuli iz izlaganja predlagatelja netko tko je neovisan o Vijeću bilo Državno sudbeno, bilo Državno odvjetničkom. netko od zamjenika državnih odvjetnika i izvan toga vijeća, odnosno sudaca izvan vijeća provodi te radnje. Jer sa stipulacijom može znači da oni to mogu mogu odrediti i ne moraju. Međutim, ako bi stipulacija bila da će odrediti onda bi značilo da se to i mora. No, evo upozoravam na to. I još dvije važne odredbe ovih izmjena i dopuna, a to je popravljanje jedne situacije do koje je u praksi došlo pa je ispalo da je ona zapravo nerješiva, a to je da je zakonom utvrđeno da ograničenje broja mandata za predsjednike sudova. Dakle, određeno da nitko više od dva puta uzastopce ne može biti biran za predsjednika suda. Međutim, to je dovodilo do teškoća u manjim sudovima. Dakle, gdje je pet ili manje sudaca i gdje zapravo nije bilo kandidata za predsjednika, odnosno nije se nitko javio osim predsjednika koji je već bio dva mandata. Prema tome, trebalo je otvoriti mogućnost zbog ja bih rekla kadrovske i suficijencije u tim sudovima da ova zabrana i ovo ograničenje onda ne vrijedi u sudovima s najviše, do najviše pet sudaca. I razriješena je dilema oko toga da li se odredbe o ograničavanju mandata za predsjednike sudova odnose pro futuro. Dakle, za imenovanja u buduće ili i na one predsjednike koji su prije stupanja na snagu ovoga zakona već imali dva mandata, pa je i ta dvojba razriješena ovom jasnom odredbom da se ograničenje odnosi samo na imenovanja obavljena nakon stupanja na snagu Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Evo i u odnosu na Zakon o Državnom odvjetništvu. Dakle, također se povećava katalog stegovnih mjera. Uvodi se stegovna mjera nemogućnosti imenovanja na dužnost državnog odvjetnika u trajanju od jedne godine. Dakle, to je praktički zabrana napredovanja u trajanju od jedne godine. I novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu najduže do tri mjeseca. Dakle, u tom smislu se proširuje katalog kazni i uvodi se uvodi se obveza imenovanja za istražne radnje u slučaju stegovnog postupka pred vijećem. Obveza imenovanja zamjenika županijskog odvjetnika ili zamjenika glavnog državnog odvjetnika sa utvrđene liste radi provođenja istražnih radnji. I odredba da onda zamjenik ili zamjenici koji su određeni za provođenje izvida su dužni izvršiti nalog vijeća, su dužni izvršiti nalog i da odgovaraju za taj svoj rad. Evo, zbog svega ovoga, zbog toga što je ovo jedno daljnje poboljšanje tekstova ovih zakona. Naravno u smislu što jasnijih utvrđivanja kriterija za izbor i napredovanje pravosudnih dužnosti klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Na redu je klub HNS-a, HSU-a i uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja. Pred nama su dva prijedloga koja razmatramo u objedinjenoj raspravi. u ime kluba HNS-a i HSU-a ne mogu ne početi svoje izlaganje s tim da nam je još uvijek gorak okus u ustima zbog vrlo ružna dva slučaja koja smo imali, a imaju veze sa ovim vrlo nedavno i preko kojih se prešlo tako olako. Prvi slučaj je nedavni nestašluk Državnog sudbenog vijeća u zalasku, odlasku i izlasku kada je i imenovanjem šezdesetak novih sudaca na različitim razinama sudova zapravo se gorko nasmijao i narugao svim naporima i Vlade i Ministarstva pravosuđa proteklih mjeseci u adaptaciji našeg zakonodavnog okvira prema praksi i pravnoj stečevini Europske unije kada je riječ o tome kako treba funkcionirati Državno sudbeno vijeće kao neovisno tijelo, koje su to funkcije neovisnoga pravosuđa koje se ostvaruju zahvaljujući djelovanju Državnog sudbenog vijeća i tako redom. I drugi slučaj, drugi slučaj je onaj preko kojega smo tako olako prešli u ovome Hrvatskom saboru, a to je imenovanje sudaca porotnika u Vrhovnome sudu, gdje je tako eklatantno ustanovljeno da su se pojedini predsjednici sudova izravno narugali i Ministarstvu pravosuđa, i Odboru za pravosuđe Hrvatskoga sabora, a i nama ovdje, koji smo onda većinom glasova prešli preko toga, i zapravo postali sudionici kršenja Zakona o sudovima. Nije to dobro. Nije to dobro tim više što iza proteklih mjeseci stoji ogroman rad Ministarstva pravosuđa, naših pregovarača, ekspertnih skupina Europske Komisije, pa rekao bih i nas ovdje u Hrvatskome saboru koji smo s više ili manje žara zahtijevali da se kako u rad Državnog sudbenog vijeća, tako i u kriterije za izbor na sudačku dužnost, a onda i za promociju u sudačkoj profesiji, dakle da se uvedu novi, transparentni, jasni depolitizirani standardi i procedure. Nema tome dugo da smo razgovarali i o Zakonu o Državnom sudbenom vijeću i o Zakonu o Državnom odvjetništvu, evo opet imamo pred sobom prijedlog da se ta dva zakona dorade i to nije to nije loše. Dobro je jer je to očito plod naše suradnje s ekspertima Europske Komisije, koji su nam ukazali na pojedine elemente sadašnjega zakona koje valja pojasniti, i dobro je da to radimo, osobito kad govorimo o Zakonu o Državnom sudbenom vijeću, definiranju, odnosno jasnijem preciziranju ovlasti DSV-a, ali jednako tako i pojašnjenju procedure oko ocjenjivanja samih kandidata za sudačku dužnost, gdje se pobliže utvrđuje i ova činjenica da će ubuduće razgovor s kandidatima, dakle onaj intervju moći donijeti samo jednu petinu od ukupnoga broja bodova kad se budu bodovali kandidati. Ranije je bio drugačiji slučaj, vi gledajte, ovo je situacija u kojoj je tzv. intervju zapravo služio kao prostor manipulacije, odnosno određivanja političkih preferenci i i definiranja koji kandidati mogu, a koji ne mogu biti suci, prije svega na temelju izvan profesionalnih i političkih ili parapolitičkih razloga. Sada je tome sužen prostor, jer razgovor, odnosno intervju može donijeti samo 20 bodova, i jasno je da se i člankom 3. i člankom 4. gdje se eksplicite to navodi u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću, to sada utvrđuje kao standard ispod kojega se ubuduće ići neće. Bilo bi iluzorno očekivati da će sve ove izmjene, pa i ove koje su danas na dnevnome redu već sutra bitno utjecati na reformu hrvatskoga pravosuđa, ali također vrlo je korektno reći da bez ovakvih promjena koje danas donosimo te reforme nikad ne bi bilo. realno je reći da će tek za nekoliko godina pravi efekti ovih izmjena i dopuna Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Zakona o sudovima itd. dati svoju puninu, odnosno sa će se primijetiti u samom funkcioniranju sustava, jer to su procesi koji ne mogu preko noći dati rezultate, to su procesi koji iziskuju predanost u čitavome sustavu, to su promjene koje su važne, ali dugoročne. Jednako tako treba reći da ćemo podržati i izmjene i dopune Zakona o Državnom odvjetništvu, jer ovo što je predloženo, a tiče se proširenja broja stegovnih kazni, zatim pitanje pojašnjenja situacije trajnog premještaja, te jednako tako izvršenja izvida u slučaju pokretanja stegovnoga postupka, to su izmjene i dopune koje bitno pojašnjavaju procedure koje držimo važnima i koje će pomoći da i Državno odvjetništvo, odnosno funkcionalna struktura Državnoga odvjetništva ubuduće nailazi na manje prepreka, a kad i naiđe na njih da ih lakše i efikasnije rješava. U tome smislu najavljujem da će Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržati i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Hvala lijepo. Hvala kolegi zastupniku. Za ispravak navoda prijavila se uvažena kolegica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je što je rekao kolega zastupnik da je prije ovih izmjena intervju služio kao mogućnost donošenja netransparentnih, neobjektivnih odluka i preferiranja određenih kandidata bez obzira na rezultate i kvalitetu. Dakle to jednostavno nije točno. Naime izmjenama ovoga zakona se uvodi obveza obveza intervjua, i određuje se koliko bodova taj intervju može nositi. U prethodnom zakonu nije bilo uopće odredbe da se mora provoditi intervju, nego se mogao, a u slučaju državne škole je bila odredba da se rangira isključivo po rezultatima završnog ispita državne škole, i ovim izmjenama se uvodi obvezatan intervju, jer je to dobro, ali se određuje da ona ne može prevagnuti sa bodovima u odnosu na provedene ispite i testove znanja. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Prelazimo, više nema prijavljenih klubova, prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega Ivo Grbić. Izvolite kolega Grbić. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, s konačnim prijedlogom zakona, i o Prijedlogu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Državnom odvjetnikom vijeću s konačnim prijedlogom zakona, koje je Vlada Republike Hrvatske uputila u proceduru donošenja po hitnom postupku. Hitnost postupka opravdana je s obzirom na činjenicu da se predloženim zakonima hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s propisima EU, a sve u cilju zatvaranja Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću proširuje se djelokrug rada Državnog sudbenog vijeća na način da vijeće odlučuje i o imunitetu sudaca. Izmjena članka 42. Zakona osim toga propisuje i izuzeće člana vijeće u postupcima imenovanja sudaca, imenovanja i razrješenja predsjednika sudova, premještaju sudaca, odlučivanje o razrješenju i stegovnim postupcima, upisima kandidata u Državnu školu, kontroli imovinskih kartica, a kome je netko od kandidata ili sudaca bračni ili izvanbračni drug, srodnik u uspravnoj liniji ili drugi srodnik. Predlaže se obveza vijeću da za kandidate koji podnesu prijavu na oglas o slobodnom mjestu suca pored broja bodova utvrđenih ocjenom obnašanja sudačke dužnosti utvrde bodove na razgovoru, a nakon toga sastave listu prvenstva. Ovim prijedlogom propisuje se novo stegovno djelo, ponašanje suprotno temeljnim načelima kodeksa sudačke etike, proširuje se i broj stegovnih kazni za počinjena stegovna djela sudaca na način da se stegovna mjera razrješenja o dužnosti može odgoditi na vrijeme od 6 mjeseci do 2 godine. Novina je da se predlaže imenovanje Istražnog povjerenstva iz redova sudaca, redovnih ili specijaliziranih sudova za pojedine stegovne postupke čija bi zadaća bila utvrditi činjenice i obrazložiti ih pred vijećem u konkretnom stegovnom postupku. Nadalje, predlaže se izuzetak od pravila da predsjednik suda ne može biti imenovan više od 2 puta i to za sudove u kojima sudačku dužnost obnaša najviše 5 sudaca. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu proširuju se stegovne kazne na način da se pored propisanih ukor, novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu kroz najdulje 6 mjeseci, zastoj u promaknuću do 3 godine i razrješenje od dužnosti predlažu nove stegovne kazne i to novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu kroz najdulje 3 mjeseca i zabrana imenovanja na dužnost državnog odvjetnika, odnosno zamjenika do 1 godine. Predlaže se da kod zahtjeva za trajni premještaj zamjenika državnih odvjetnika Državno-odvjetničko vijeće pored ocjene obnašanja državnoodvjetničke dužnosti zatraži i suglasnost državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu u koje traži U slučaju da je za donošenje odluke o pokretanju stegovnog postupka potrebno provesti izvide vijeće će s liste zamjenika Županijskog državnog odvjetnika i zamjenika Glavnog državnog odvjetnika RH odrediti odrediti jednog ili više zamjenika za provođenje izvida. Mišljenja sam da je ovaj prijedlog dobar, da će provođenje izvida na predloženi način pridonijeti prikupljanju ključnih činjenica za donošenje odluke o pokretanju stegovnog postupka. Također, smatram da je dobro što se provođenje izvida povjerava zamjenicima državnog odvjetnika kao neovisnim osobama. Predložene izmjene i dopune pored usklađivanja s pravnom stečevinom EU dodatno jačaju ulogu vijeća, posebice u stegovnim postupcima. Stoga ću podržati donošenje prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću kao i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Hvala.

državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, s obzirom da je i objedinjena rasprava o prijedlozima Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu prvo ću se osvrnuti na Zakon o Državnom sudbenom vijeću i naglasiti da su to zapravo njegove prve izmjene i dopune nakon što je taj zakon donijet u listopadu prošle godine. Najznačajnije novine novog Zakona o Državnom sudbenom vijeću bile su rezultat promjena Ustava RH donijetih u lipnju prošle 2010. godine kojima je pozicija Državnog sudbenog vijeća ojačana institucionalno i organizacijski u smislu njegovog uređivanja kao samostalnog i neovisnog tijela koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u RH. Uređeno Uređeno je da postupkom imenovanja pravosudnih dužnosnika u potpunosti upravlja Državno sudbeno vijeće kroz ovlast odlučivanja o imenovanja, napredovanju, premještaju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca uključujući i imenovanja na upravljačka mjesta. Dakle, na mjesta predsjednika sudova. Isto tako novi Zakon o DSV-u ugrađene su odredbe kojima se usklađuje naše zakonodavstvo u tom području s pravnom stečevinom EU, a prijedlogom zakona koji je pred nama dodatno se dograđuju odredbe kojima se ispunjavaju i mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava pristupnih pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Kao što je rečeno ovim zakonom se dodatno proširuje djelokrug Državnog sudbenog vijeća na pitanja izuzimanja od obavljanja dužnosti člana vijeća u pojedinim postupcima. Primjerice u postupku odlučivanja o imenovanju i razrješenju ili premještaju sudaca u stegovnom postupku, o postupku odlučivanja o imunitetu sudaca, o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika sudova itd. I to kada je dakle kandidat sudac ili ili suca brat, bračni ili izvanbračni drug, odnosno srodnik u uspravnoj liniji ili drugi srodnik. Propisuje se također novo stegovno djelo, ponašanje suprotno temeljnim načelima kodeksa sudačke etike te se proširuje isto tako katalog stegovnih kazni koje se mogu izreći sucima za počinjena stegovna djela. Uvodi se u vijeće mogućnost imenovanja istražnih povjerenstava za određene stegovne postupke iz redova sudaca redovnih ili specijaliziranih sudova koji nisu članovi vijeća, a koji bi dakle utvrđivali određene činjenice i obrazlagali ih tijekom postupka pred vijećem. Što se tiče Zakona o Državnom odvjetništvu novi zakon donesen je 2009. godine. Isto tako iz potrebe njegovog usklađivanja s odredbama drugih zakona koji se odnose na rad Državnog odvjetništva, a prvenstveno u odnosu na primjenu novog Zakona o kaznenom postupku kao i usklađivanja sa pravnom stečevinom EU. Kao što je i spomenuto Zakon o državnom odvjetništvu do danas je mijenjan tri puta, a konačni prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu koji je u hitnom postupku danas pred nama još se dodatno ispunjavaju mjerila za zatvaranje poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Konkretno predlaže se dopuniti odredbe koje se odnose na stegovni postupak tako da se uz postojeće stegovne kazne dodaju još dvije i to novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarenje u prethodnom mjesecu kroz najdulje tri mjeseca i nemogućnost imenovanja na dužnost državnog odvjetnika u trajanju do jedne godine. Također se predviđaju određene izmjene vezane uz provođenje izvida u slučaju počinjenja stegovnog dijela zamjenika državnog odvjetništva. Reći ću također da podržavam i amandmane Odbora za pravosuđe prvenstveno onaj amandman kojim se regulira pitanje izuzimanja iz članova Državnog odvjetničkog vijeća u postupcima imenovanja, razrješenja ili stegovne odgovornosti kao i drugim postupcima ako je kandidat ili zamjenik državnog odvjetnika u rodbinskoj vezi sa članom vijeća, dakle time će se ovo pitanje regulirati na način kako je to regulirano i za članove Državnog sudbenog vijeća. I na kraju ću naglasiti da ću podržati donošenje izmjene i dopune oba ova zakona koja su pred nama jer se njima svakako doprinosi i oni su dodatni iskorak u jačanju sudbene vlasti u RH. Hvala.

tri zakonska prijedloga. Prvo smo raspravljali o Zakonu o referendumu pa onda o parničnom postupku evo sada i o Zakonu o Državnom odvjetništvu. O Zakonu o referendumu on je predložen, jel raspravljamo o prvom čitanju i ustanovili smo tu u raspravi da postoji jedan drugi zakon o izborima čelnika jedinica lokalne samouprave u kojem se kaže da će se oni pozvati po Zakonu o referendumu. danas raspravljali Zakon o referendumu a da Vlada nije dostavila ovaj drugi zakon koji moraju ići zajedno. Onda smo raspravljali o Zakonu o parničnom postupku, a u prijelaznim i završnim odredbama toga zakona mijenja se Zakon o sudovima. I kako će sada oni koji primjenjuju Zakon o sudovima znati da je njihov zakon po kojem oni moraju postupati izmijenjen kada taj zakon nije ni mijenjan nego nekakav drugi. Oni bi morali čitati sve zakone koji se mijenjaju da ne bi možda našli da se u Zakona o zaštiti tuna u Jadranu možda promijenio Zakon o sudovima jer i to je moguće da dođe. Kako je aljkav rad. Ali sada kod ovog zakona o državnom odvjetništvu imamo pak još jedan presedan. Ja ne znam da li je do sada bio u Saboru. sada se aljkavost Vlade seli u SAbor. Pa tako Odbor za pravosuđe dajem amandman na članak koji se u zakonu ne mijenja, daje amandman na 152. članak, a taj se članak ne mijenja. Mi imamo naš Poslovnik koji jasno kaže u svom 163. članku: "Ako se konačnim prijedlogom zakona mijenja i dopunjuje zakon amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama". I sada pazite da to dođe kod zasutpnika koji je novi pa ne zna baš dobro POslovnik, pa čovjek bi ga upozorio. Ali kada to dolazi iz Odbora za pravosuđe pa onda je to neshvatljivo. Tim amandmanom, evo i kolega SEsvečan veli da će ga podržati bez obzira što nije poslovnički, podržat će nešto neposlovničko, neshvatljiva izjava. Tim amandmanom koji je poduži regulira se jedno važno pitanje, pitanje izuzeća i možda ga treba regulirati ali ga se mora regulirati izmjenama zakona. Ja se pitam jeli vi uopće komunicirate između sebe? Klub zastupnika, Vlada, jer ako je Odbor za pravosuđe ustanovio da je prijedlog zakona manjkav, pa onda se Vladu na to upozori, pa oni lijepo povuku zakon, poprave ga, pošalju ga ponovno, pa znamo proceduru, pa nije sporno da li ovo treba riješiti, ali se moraj zakoni po proceduri. Ovakav aljkav rad Sabora po meni ukazuje samo na jedno, došlo je vrijeme da se SAbor raspusti. Zadnji je čas jer ovako se raditi ne može ljudi Božji. Pa to se Vlada svaki dan sramoti. Tri prijedloga zakona, tri sramote. Pa šta da smo ih 10 raspravljali jer bi u svih 10 našli ovakve cirkuse. Unatoč tome što kolega Sesvečan kaže da će za ovaj amandman glasati, ja pozivam tajnika da ovaj amandman ni ne uvrsti u proceduru za izglasavanja jer je podnijet suprotno Poslovniku. Jer što će se dogoditi, parlamentarna većina bez obzira što to nije poslovnički će ga izglasati u petak ili će Vlada reći Vlada prihvaća bez obzira što nije poslovnički u jednu riječ, radite što hoćete, ne tiču vas se ni zakoni ni POslovnik. Ali ljudi Božji tako se raditi ne da, pa ovaj Hrvatski sabor nekakav dignitet mora imati, pa taj dignitet moramo čuvati uzajamno. Pa kolega Sesvečan koji je pravnik umjesto da upozori kolegicu i da kaže pa nemojte to raditi, on još ovdje javno kaže da će glasati za nešto što je protu poslovnički i tako ćete svi. I vrlo važno. Prema tome, nema smisla razgovarati o meritumu. Demokracija se između ostaloga ne ona se bazira na proceduri, jer ako procedura ne valja onda nema ni demokracije. Onda ovo nije SAbor, onda mi glumimo Sabor. Prema tome, ja vas lijepo molim da se uozbiljite, i Vladu da se uozbilji i da ne šalje takve aljkave prijedloge zakona, a i kolega iz vladajuće većine dajte malo obratite pažnju na to. Nemojte se sramotiti i nemojte sramotiti ovu instituciju i nemojte raditi protuzakonito i protu poslovnički i još se s time hvalite. Prema tome, ja vas tajniče molim da ovaj amandman s obzirom da je posve kristalno jasno da je on mimo Poslovnika podnešen da ga ni ne date u petak na izglasavanje. Iz ovih razloga ja vas upozoravam, sada su to svi čuli, ovo je javno upozorenje. Hvala lijepa. **Friščić, Iscrpili smo sve prijave po ova dva zakona za pojedinačnu raspravu. Želi li zaključno državna tajnica? Nema potrebe. Ako nema potrebe, onda zaključujem i 3. i 4. točku dnevnog reda.